Налице е кворум. Откривам извънредното пленарно заседание. Дами и господа народни представители, съгласно предварително обявения дневен ред в приетото решение за настоящото извънредно заседание

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение - т. 1 от днешния дневен ред, а именно Второ четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия да стане точка последна от дневния ред. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за промяна в поредността на предвидените законопроекти за днешното извънредно заседание. Гласували

Гласували 152 народни представители: за 110, против 9, въздържали се 33. Предложението е прието. Едно съобщение: 23 юли 2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила на Народното събрание изготвения от нея на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги Годишен доклад в областта на пощенските услуги за 2009 г. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Декларация от името на парламентарна група – господин Михалевски. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Днес е 27 юли 2010 г. – една година от встъпване в длъжност на правителството на ГЕРБ. Година, през която от сутрин до вечер министър-председателят и министърът на вътрешните работи заявяваха, че основен приоритет е борбата им с престъпността в България.

което трябваше да се създаде, а не резултатът от борбата с престъпността. Важно, което трябва да бъде важно и за вас, народните представители, които явно не си поставяте за цел борбата с престъпността в България. Така е и по-лесно, и по-ефектно дори от излизането ви от залата. Дали е обаче демократично и справедливо, явно не е важно за днешните управляващи. Не е важно за днешните управляващи и шоково увеличената престъпност

Какво означават за вас, господа управляващи, правовият ред и върховенството на закона, когато искате извънредни съдилища? Какво за вас са правата и свободите на гражданите, когато днес полицията може да нахлуе безнаказано във всеки дом? Цените ли достойнството и живота на гражданите, и животът са висши ценности на демокрацията. Тези ценности обаче искат защита и уважение. Те искат осъзнато интелектуално усилие, не просто напускане на парламентарната зала, и те трябва да бъдат пазени и развивани. Те са силни, когато има правила и свобода. Те умират, когато върлува полицейският произвол и посредствеността. В началото на м. февруари разбиха вратата и проснаха на земята Човека глас. Нашата полиция каза: „Случайна грешка!”. От стрес човекът дори им благодари. В края на м. февруари, едновременно в следствените арести на Велико Търново и Ямбол в рамките на 24 ч. се обесиха двама български граждани. Дали имаха основание техните арести, не разбрахме, но разбрахме от нашата полиция, че това е повтаряща се случайна грешка. Преди дни при задържане на невъоръжен български гражданин в Плевен, същият е прострелян и умира от рикоширал куршум. Криминалното му минало е алиби за рикошета, нищо че рикошет няма. Досадна, рецидивна грешка! Вчера, цели три дни след инцидента, научихме за нова грешка на нашата полиция – полицаи пребили по погрешка семейство и техен гост в Кърджали. Пребили по погрешка! А кого е трябвало да пребият правилно?! Какво е достойнството днес на тези български граждани?! Какво е в душата на младата Шерин и всички български деца, които станаха свидетели на брутални сцени на полицията през последната година?! Кои рани са по-тежки? Тези върху детските главички или тези в душите им? Случайна грешка, повтаряща се грешка, досадна рецидивна грешка, по погрешка пребили! Редица от грешки, която предизвиква въпроса: каква е днес политиката – на правото или на палките? Днес ние питаме от най-високата трибуна: какво става в България? Кой е виновен за това, което става? Днес главният въпрос, на който искаме незабавен отговор, е: кой разпорежда тези действия, кой създава тази среда на безнаказаност и бруталност в България? Защото тази среда е подхранвана от политическо говорене – среда, в която не е важно кой и защо е задържан, а колко и как са задържани. Важно е как тези арести са представени на обществото. Важно е днес полицията да демонстрира активност, да внушава бруталност, да създава подчинение и страх. Защо е всичко това на управляващите?! Само заради рейтинга им?! И да, и не, защото рейтингът създава чувство на одобрение – затова им е нужен. Не защото не им стига само одобрението, а им трябва да има респект и страх. Крайната им цел е гражданите и обществото да бъдат превърнати в публика. Трябват им ръкопляскащи зрители, а не задаващи въпроси граждани, и към това беше насочена филмовата продукция на полицейското студио през последната година. Затова днес не са нужни никому сълзливите извинения на полицията. Нужен е ясен отговор: защо е внушено и разпоредено на полицаите да се държат с българските граждани по този безпардонен и брутален начин? Същите тези граждани между другото, които работят и изкарват техните заплати. Този отговор ни го дължи на нас, народните представители, и чрез нас на цялата общественост министърът на вътрешните работи. Уважаема госпожо председател, на основание чл. 83, ал. 2 от Конституцията на Република България

във връзка с инцидента в Кърджали и всички други инциденти, свързани с превишаването на правомощия на служители на полицията през последната една година. Второ, настояваме Вие лично да упражните правата си по чл. 27, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като свикате още днес Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, която да се произнесе по инцидента, свързан с превишаване правомощията на полицейските служители. Уважаеми колеги, отношението на парламентарните групи е тест дали ние защитаваме парламентарния характер на Република България. Благодаря.

Госпожо председател, в края на декларацията от името на Коалиция за България бяха направени конкретни предложения. Вие нямате никакво основание да пренебрегнете искането за изслушване на министъра на вътрешните работи. Следва да го подложите на гласуване, защото това става с решение на Народното събрание. следва да изразите намерението си – ще уважите ли искането на парламентарната група за свикване на заседание на Комисията по правата на човека днес след обяд. Не можете да си позволите просто така да преминете към следваща точка от дневния ред, след като са поставени такива въпроси от първостепенна важност. Процедурното ми предложение е да поставите незабавно на гласуване искането за изслушване на министъра на вътрешните работи утре като първа точка от дневния ред и да заявите ясно ще свикате ли днес след обяд Комисията по правата на човека. Уважаеми господин Пирински, съгласно чл. 99, ал. 2, на чието правно основание се позова изнеслият декларацията пред нас господин Михалевски, ясно е записано, че трябва да има вносител на предложението, а внасянето на предложението се извършва в писмена форма задължително в деловодството на Народното събрание. Има достатъчно време в рамките на днешния ден такова предложение да бъде внесено по предвидения в правилника ред, след което аз ще бъда задължена да се съобразя с него и да постъпя съгласно правилника. Що се отнася до предложението по чл. 27, ал. 3, постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание. Алтернативно, при равнопоставеност са налице три хипотези за свикване на тази комисия. Ще преценя в рамките на деня дали аз следва да упражня правомощието си по тази хипотеза. Не считам, че има задължение, произтичащо от правилника, съгласно което аз трябва тук и сега да се произнеса веднага по направеното предложение. МИХАИЛ

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, има ясно артикулирано предложение за точка в дневния ред – изслушване на министъра на вътрешните работи.

Има случаи, включително и в предишното Народно събрание, в които такъв тип предложение се подлагат незабавно на гласуване в пленарната зала и тя се произнася – да или не, и въпросът приключва. Съгласете се, че един важен обществен въпрос и запознаването на народните представители с него, ако имат желание, разбира се, едва ли трябва да зависи от

Добре, до 10 минути ще станем пак и ще направим предложение на база на внесен документ. Това нищо няма да промени. Пак казвам, освен писмените правила има и практика, която е установена в много народни събрания.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение: в залата да бъдат допуснати госпожа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, госпожа Лилия Стоянова – експерт

„Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа наименованието на закона по вносител. Гласували

По § 1 има постъпило предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя. Има постъпило предложение на народните представители Танева и Гюзелев, което беше оттеглено. Комисията предлага § 1 да бъде отхвърлен.

със земи от общинския поземлен фонд, определени от общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие - когато земите, върху които собствеността не може да се възстанови

поземлен фонд. (7) Общината удостоверява характера на мероприятието по ал. 2 при условия и ред, определени в правилника за прилагането на закона.”

По § 14 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13: „§

търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. години. (5) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс: 1. когато са заети с трайни насаждения; 2. когато не са били използвани две или повече стопански години; 3. в случаите по чл. 37в, ал. 10; 4. в други случаи, определени в закон.

По § 10 на вносителя има постъпило предложение от народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя. Има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя

Комисията не подкрепя предложението по буква „а” и го подкрепя по буква „б”. Има постъпило предложение от народните представители Десислава Танева и Стоян Гюзелев. Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 3, 4 и 6 и не го подкрепя по т. 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10: „§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3: ал. 3: а) точка 3 се изменя така: „3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;”;

Подлагам на гласуване параграфи 12 и 13 по вносител, които стават съответно параграфи 11 и 12. Гласуваме параграфи 11 и 12 по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13: „§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Областните дирекции "Земеделие" са специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните. Те са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Общинските служби по земеделие са териториални звена на областните дирекции „Земеделие”. Дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на областните дирекции "Земеделие" се уреждат с Устройствен правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.” 2. Алинея 5 се отменя.” Има ли желаещи за изказване? Не. Гласуваме § 16 по доклада на комисията.

създава се ново изречение четвърто: „Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори;” б) досегашното изречение четвърто става изречение пето. пето. 2. Създават се ал. 2 и 3: „(2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 май лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година. (3) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.”

Споразумението съдържа данните по ал. 1, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие” и съответната община и на кмета на населеното място. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила при условие, че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.” 3. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „споразумение” се добавя „при условията на ал. 1, както и за земите, които споразумението не обхваща”. 4. В ал. 4 след думата „съдържа” се добавя „сключеното споразумение” и се поставя запетая. 5. В ал. 7: а) изречение първо се изменя така: „Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта по ал. 4 в частта за земите по ал. 3, т. 2, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището срок до 1 юли на съответната година.” б) създава се изречение трето: „За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4 се прилага чл. 34, ал. 6.” 6. 6.” 6. В ал. 10, в изречение първо, след думата „държавния” се добавя „и общинския”, а след думата „лице” се добавя „съответно на кмета на общината”, а в изречение второ думата „землищата” се заменя с „землището”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В чл. 37д, ал. 2 след думата „фонд” се добавя „и да променят предназначението им”.”

запазват същата номерация.

Смисълът на това предложение е глобите, които се налагат за ползването на общински земи – неправомерно ползване или нарушение, отразени в предните членове, да постъпват членове, да постъпват в общинския бюджет колкото и символични да са те. Кметът на общината да има право съответно да налага тези санкции. Редакцията, която съществува в закона към момента, и която комисията предлага да остане, е тези санкции да се налагат от областния управител. Моето предложение е съответно кметът на общината да налага тези санкции, когато става въпрос за общински земи, които се ползват неправомерно от някой ползвател или други нарушения, примерно засягат се общински пътища. Ако прочетете предните членове – преди чл. 41, ще видите за какви нарушения става въпрос. Предложението, което съм направил и комисията съответно отхвърля, е тези санкции да се налагат от областния управител, когато кметът по чл. 34 не си изпълнява задълженията и съответно от кмета на общината в другите случаи и санкциите, които се налагат в тези случаи в тези случаи да отидат по сметка на общинския бюджет, колкото и символични да са те. В чл. 34, който преди малко се изчете, санкциите са за три пъти арендната вноска, но не глобата, която се налага за неправомерно ползване на такъв имот. Моето предложение, което съм направил и поставям на вашето внимание, независимо какво ще бъде решението, е тези глоби да постъпват в общинския бюджет. Благодаря.

след като има възможност кметът на общината по чл. 34 да се произнесе със заповед за неправомерното ползване, ако той не свърши тази работа, да има възможност областният управител на второ ниво да наложи глоба. Това е единствената ... Да, по сметка на държавния бюджет. Това е идеята, защото се налага от областния управител, а не от кмета за общинските... Кметът има възможност да издаде заповед не само за общинските, но и за частните земи. Защо да ги разделяме? Точка 1 е за смяна – вместо „областния управител”, след него да се добавят думите „от кмета на общината” и след това съответно отново „от кмета на общината или определено от него длъжностно лице”. Трета точка – имуществените глоби, когато става дума за общински, да отидат в общината. Аз казвам какъв е аргументът. Аргументът е след като областният управител ги налага, да отиват в държавния бюджет. Това е идеята! Има ли други желаещи за изказване? Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 23 по вносител.

Гласували 95 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 9. Предложението е прието. има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев за създаване в Допълнителните разпоредби на нов § 2ж. Комисията подкрепя предложението по принцип.

2. Създава се § 2ж: „§ 2ж. „Масив за ползване” по смисъла на този закон е непрекъсната площ земеделска земя, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото

Няма. Гласуваме § 23 по предложение на комисията.

По § 9 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9,

срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото от министъра на земеделието и храните удостоверение. (2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл. 19а, ал. 8 се извършват от оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 14, съгласно доклада.

Недовършените производства пред министъра на земеделието и храните, за които към датата на влизане в сила на този закон са подадени заявления за включване в списъка по § 24, ал. 1, се довършват по досегашния ред. ред. (2) Лицата по ал. 1 могат да се впишат в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители при условията на § 24, ал. 1 в тримесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на заповедта за включването им в списъка.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 27: „§ 27. (1) Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред. (2) Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия: 1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; 2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 27.

Стратегията е разпределена на водещата Комисия по земеделието и горите. С доклада на комисията ще ни запознае народният представител Христина Янчева.

Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД на Комисията по земеделието и горите относно Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 23 юни 2010 г., на което обсъди Стратегията за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, № 002-03-9, внесена от Министерския съвет на 14 юни 2010 г. В работата на комисията взеха участие д-р Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, д-р Венцислава Тасева – директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, д-р Йордан Войнов – генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба, господин Антон Величков – генерален директор на Националната служба за растителна защита, господин Злати Златев – изпълнителен директор на Националната служба за зърното и фуражите, и експерти. Стратегията беше представена от д-р Венцислава Тасева. Тя изтъкна, че създаването на новата структура ще повиши качеството на осъществявания контрол и ще осигури по-висока степен на сътрудничество и обмен на информация с компетентните европейски структури. Освен това припомни, че нееднократно през годините е констатирано ниското ниво на кординация между съществуващите четири компетентни контролни органа. В момента съществува двойна регистрация на на част от хранителните обекти, напр. при производство и при съхраняване на храни от животински и от неживотински произход, като двете контролиращи ведомства Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните имат различни изисквания към бизнес-операторите и по различен начин въвеждат и тълкуват иначе единното законодателство. По различен начин се извършва и обучението на компетентните контролни структури в двете министерства. Доктор Тасева подчерта, че при вземането на решението за това къде структурно да бъде разположена агенцията е проучен опитът на всички останали 26 държави членки. Изследването е показало, че в 16 от тях има единен орган по безопасност на храните, като в повечето случаи той е подчинен на Министерство на земеделието и храните. Тя припомни, че 90% от контрола върху храните в нашата страна в момента се осъществява от структури на Министерство на земеделието и храните. Там са разположени и националните контактни точки на системата за бързо съобщаване в случаи на опасни храни и фуражи, националните контактни точки на ФАО и др. Стратегията предвижда създаването на единен контролен орган, който да осъществява координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и на българското законодателство и да следи за безопасността на храните по цялата хранителна верига (първични продукти, храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение, странични животински продукти, здраве на растенията). В новата агенция ще влязат четири контролни органа – Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба по зърното и фуражите, както и част от отделите по безопасност на храните към РИОКОЗ. Структурно агенцията ще бъде на административно подчинение на Министерството на земеделието и храните - второстепенен разпоредител на бюджетни кредити, а нейното ръководство ще се назначава от министър-председателя. Центърът за оценка на риска ще се намира в агенцията и ще бъде контактната точка с Европейския орган за безопасност на храните. Стратегията предвижда агенцията да извършва процедурите по одобряване и регистрация в съответствие с европейското и националното законодателство, да подготвя и изпълнява Единния многогодишен национален план за контрол и да разработва единни мониторингови програми за изпълнение на задълженията по прилагане на европейското законодателство. В нейните функции ще залегнат и дейностите по одит и обучение на персонала. Центърът за оценка на риска ще има 10 панела и 5 специализирани звена, ще извършва научна оценка на риска, съобразена с българските условия, и ще бъде националният еквивалент на Европейския орган за безопасност на храните. ще оказва научна и техническа помощ в областите от неговата компетентност, ще гарантира, че обществеността и заинтересованите страни получават обективна и изчерпателна информация, ще изразява независими заключения по въпроси от неговата компетентност и ще изпълнява всички други задачи, възложени му от компетентния орган. Създаването на агенцията ще позволи оптимизиране на структурите, които ще бъдат включени в нейния състав, редуциране на общата администрация и лаборатории с цел избягване както на дублирането на звена със сходни функции, така и на извършваните дейности и анализи. Прогнозата е за намаляване с 400 души на щатния персонал. Допълнителни финансови средства няма да бъдат необходими, тъй като ще бъдат използвани бюджетите на съществуващите служби, които ще станат част от бъдещата агенция. Във връзка със създаването на Българска агенция за безопасност на храните е предвидено изработването на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, като в Преходните и заключителни разпоредби ще бъдат изменени още 22 закона. Предстои изработването на устройствени правилници на агенцията и центъра и съответно промяна в устройствените правилници на действащите служби. Информационните системи и действащите процедури на съществуващите контролни структури ще бъдат обединени и ще бъдат променени образците на бланки, сертификати за износ, протоколи за вземане на проби, наказателни постановления и др. Пакетът документи трябва да е готов преди стартиране на дейността на агенцията. В дискусията взеха участие народните представители Пенко Атанасов, Михаил Михайлов, Юнал Тасим и Георги Божинов. Народният представител Пенко Атанасов изрази убеждението, че стратегията ще бъде подкрепена, тъй като необходимостта от съществуването на единен контролен орган е безусловна. Той постави въпроса дали в другите държави членки съществуват структури, еквивалентни на Центъра за оценка на риска, и ако това е така, как са разположени те в структурата на съответните контролиращи органи. От министерството обясниха, че такива центрове има в другите държави членки и в болшинството от тях те са в структурата на агенцията, а тяхната независимост се гарантира чрез установяване на ясни правила за работа в устройствените правилници. Освен това изтъкнаха, че административно центърът е подчинен на агенцията, но директорът ще се назначава от министър-председателя, а неговото ръководство от Министерския съвет. Във връзка с поставен въпрос защо водите са изключени като обект на контрол, осъществяван осъществяван от агенцията, д-р Тасева обясни, че този въпрос е уреден по различен начин в останалите държави членки, като при повечето водите не се контролират от агенцията. Народният представител Михаил Михайлов постави въпрос доколко ефективна ще бъде административната реформа при предвидените за съкращаване 400 щатни бройки. Министър Найденов подчерта, че агенцията се създава с цел да има координиран да има координиран контрол по цялата хранителна верига и да се осигури по-добро качество и безопасност на храните, което отговаря на очакванията както на потребителите, така и на браншовите организации. От името на своите колеги народният представител Юнал Тасим изрази подкрепа за идеята да има единен контролен орган за безопасност на храните и припомни, че храните са ахилесовата пета на българското земеделие, тъй като в българското общество има недоверие към качеството на това, което консумира. В заключение министър Найденов благодари за получената подкрепа и призова за съдействие при предстоящите сериозни законодателни промени за реализирането на стратегията. След проведената дискусия с 22 гласа „за”, “против” и “въздържали се” няма, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение: „На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Народното събрание реши: Приема Стратегията за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска.” Благодаря на госпожа Янчева. С доклада на Комисията по здравеопазването ще ни запознае председателят й народният представител Десислава Атанасова. Уважаема госпожо председател, колеги! Представям: „ДОКЛАД на Комисията по здравеопазване относно Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, № 002-03-9, внесена от Министерски съвет на 14 юни 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. На заседанието присъстваха: министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова, госпожа Венцеслава Тасева

Мирослав Найденов. Той информира народните представители, че предлаганата стратегия има за цел да обоснове необходимостта и последователността при създаването на две нови институции в Република България, свързани с безопасността на храните, както и тяхната

Втората институция, Център за оценка на риска, ще е независим орган за оценка на риска в хранителната верига. Министър Найденов уточни, че с обединението на четирите служби, които към момента осъществят контрол върху качеството на храните, числеността на персонала от общата и специализираната администрация ще се намали с около 400 министър Найденов госпожа Венцеслава Тасева допълни, че при изготвянето на настоящата стратегия е направен подробен анализ на практиките в страните-членки на Европейския съюз, който показва, че единни национални структури по безопасност на храните има създадени в 16 държави – членки. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването, обединявайки се около необходимостта от създаването на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, изразиха следните мнения и становища: Технологиите в хранителната промишленост и в биохимията през последните години отбелязват значителен напредък, което даде възможност в хранителните продукти да се влагат хранителни вещества, които ако не са определени изрично като вредни, то по никакъв начин не е доказано, че са полезни за здравето на хората. Прекомерната употреба на някои хранителни съставки, най-вече животински мазнини, водят до увеличаване на сърдечно-съдовите заболявания, а както е известно, България е на едно от първите места в Европа по смъртност това отношение. Изрази се становище, че идеята за създаване на българска Агенция по безопасност на храните е добра и заслужава подкрепа. В същото време трябва да се отбележи, че част от дейностите, които към момента се осъществяват от Министерство на здравеопазването, не биха могли да бъдат контролирани само от структурите на Министерството на земеделието и храните. Следва в стратегията да бъде ясно разписано и лабораторното обезпечаване при изпълнението функциите на агенцията и центъра. В представената стратегия няма яснота дали България разполага с необходимия брой сертифицирани лаборатории и дали наличната лабораторна техника е достатъчно ефективна за доказване качеството на храните. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 14 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните

народният представител Ваня Донева. Благодаря, господин председател. „На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди Стратегията за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, № 002-03-9, внесена от Министерския съвет на 14 юни 2010 г. На заседанието присъства д-р Венцеслава Тасева – директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”. От името на вносителя стратегията беше представена от д-р Тасева. Сега в Република България контролът на хранителната верига, здравеопазването на животните и растенията и хуманното отношение към животните се извършва от три държавни институции към Министерството на земеделието и храните: Националната ветеритарномедицинска служба, Националната служба по зърното и фуражите, Националната служба за растителна защита и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването. Внесената от Министерския съвет в Народното събрание стратегия за разглеждане и приемане има за основна цел да обоснове необходимостта от създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска; да определи последователността на преминаване от съществуващата организация на контрол към новите две контролни институции и да определи техните организационни структури и финансиране. Чрез тези две бюджетни организации ще се изпълнява държавната политика в областта на безопасността на храните. Първата институция ще бъде единен компетентен орган за официален контрол по цялата хранителна верига „от полето до масата”, който ще обединява дейностите и функциите на сега действащите административни звена в Министерството на земеделието и храните и в Министерството на здравеопазването. Агенцията ще извършва контрол над всички досегашни обекти – общо 647 159 на брой. Втората институция се предвижда да бъде независим орган за оценка на риска в хранителната верига. Той в момента не съществува. Центърът за оценка на риска се предлага да бъде ситуиран в Българската агенция по безопасност на храните. Българската агенция по безопасност на храните се предлага да обедини персонала от специализираните звена на досегашните институции, а където дейностите се припокриват, той трябва да бъде оптимизиран. Числеността на специализираните звена на съществуващите контролни органи от 3035 щатни бройки персонал ще се оптимизира на 2846 щатни бройки, или ще се намали със 189 бройки. За заемане на щата от 2846 бройки ще се използва целият специализиран персонал от Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, персоналът, свързан само с контрола на фуражите от Националната служба по зърното и фуражите, а от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве – само персоналът, свързан с контрола на храните. Общата администрация на съществуващите контролни органи от 432 бройки персонал ще се оптимизира на 249, или ще се намали със 183 бройки. Общият брой на персонала за общата и специализирана администрация ще бъде намален с 372. Предлага се за структурирането на Българската агенция по безопасност на храните за 2010 г. да се използват наличните финансови средства от съществуващите звена и структури в системата на Министерството на земеделието и храните. Не се предвиждат допълнителни финансови средства за 2010 г. Със Законопроекта за създаване на Българската агенция за безопасност на храните ще се представи финансова обосновка за 2011 г., изготвена съвместно от Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите. Ангажиментите за 2011 г. в частта капиталови разходи са в размер 7 млн. лв. от държавния бюджет, необходими за преустройство и основен ремонт на съществуващ необитаем етаж от административната сграда, в която се намира в момента Националната ветеринарномедицинска служба, както и за започване на процедура за разрушаване на съществуваща необитаема рушаща се сграда и ново строителство на нейно място на административен блок, както и за изграждане на паркинг в съществуващ двор – всичките на територията на Националната ветеринарномедицинска служба. За извършване на независима експертна оценка на риска, включващо и допълнителни лабораторни анализи и изготвяне на официални становища от научни организации, участващи в панелите на Центъра за оценка на риска, ще са необходими 3 млн. лв. за обезпечаване на дейността им. За извършване на ремонти на някои от съществуващите сгради на регионалните структури на Министерството на земеделието и храните, в които ще се помещават териториалните областни дирекции на агенцията, ще се използват предвидените по бюджетите на регионалните структури финансови средства. Бюджетът на Центъра за оценка на риска ще е част от общия бюджет на агенцията и за неговата дейност през 2011 г. ще са необходими 3 млн. лв. По време на дискусията бяха зададени множество въпроси, на които д-р Тасева даде изчерпателни отговори. При проведеното гласуване народните представители подкрепиха единодушно стратегията. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, № 002-03-9, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г.”

Разглеждаме изключително важна стратегия, която ще изиграе много важна роля в следващите етапи на развитието на контрола на храните в Много важна, защото се предвиждат важни промени в компетенциите на три министерства, на четири досегашни органа и служби. Изисква се изработването на специален закон и промяна в 23 съществуващи закона. Действително, поставена е амбициозната цел от 1 януари България да има Агенция за контрол на храните. Приветствам личната ангажираност на министъра на земеделието и храните с този проблем и не разбирам незаинтересоваността на министъра на здравеопазването към създаването на този орган. В ресорната комисия не беше проявен никакъв интерес. Експерти на доста ниско ниво обясняваха, че всъщност те са участвали в някакви разговори, но не е ясна ролята на Министерството на здравеопазването в изработването на тази стратегия. Принципно ние ще изразим нашата подкрепа за тази стратегия. Остава обаче чувството, че Министерството на здравеопазването е проспало изработването на стратегията или пък просто не разбира важността на този орган. Още повече, че с промени в друг се предлага РИОКОЗ или бившите ХЕИ-та да бъдат слети на областно ниво с регионалните центрове по здравеопазване. От друга страна, в стратегията се предлага РИОКОЗ или бившите ХЕИ-та да преминат в Агенцията по безопасност на храните и контрола на тези храни. Ние подозираме, че ще настъпи луфт, който ще доведе до много съществени проблеми. Тоест ще има малка бъркотия, която ще доведе до много големи последствия. Изключително важен е въпросът за числеността на хората, които ще работят в тази агенция. Опитът на 16-те страни, които са изградили някакъв орган от подобен тип, независимо как се наричат тези органи – агенции, комисии, показва, че тази численост варира от 9 до 1500 души в най-голямата агенция. Това, което ни се предлага, е в тази агенция в България да работят около 3000 души. Смятаме, че за малка България 3000 души в агенцията са прекалено висока численост. Нищо, че тук се говори, че ще има примерно между 100-300 души по-малко, защото част от администрацията може да бъде съкратена. Остава открит въпросът колко годишно ще струва като финансов ресурс издръжката на агенцията. Много важен е въпросът за сертифицираните лаборатории, които ще подкрепят дейността на агенцията. Липсата на достатъчно съвременна техника няма да компенсира наличието на 3000 души, които ще работят в тази агенция. За сравнение на колегите, които естествено не са запознати с материята, ще кажа, че в Малта, независимо че там органът се нарича комисия, работят 9 души, а в Холандия – 1500 души. Ако нямаме техника, която да изследва качеството на храните и състава им, и 10 000 души да работят, те няма да могат да свършат ефективно своята работа и ние няма да знаем какво има в онези продукти, наречени сирена, кренвирши, колбаси или наречени по някакъв друг начин. Много важен е проблемът за подчинението на агенцията. Предлага се един вариант, в който той е нещо като хибрид държавна агенция, но не съвсем държавна агенция, защото е второстепенен разпоредител с бюджета на Министерството на земеделието и храните. От друга страна не е и изпълнителна агенция в чист вид, защото обединява компетенциите на няколко министерства – Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, В този смисъл трябва да се търси един наистина юридически издържан продукт, който да намери своята форма между първо и второ четене. Автоматичното копиране на структурите и дирекциите на органа в Европейската комисия, който се занимава с тази проблематика, няма да доведе до нищо добро и няма да реши нашите проблеми. Българската действителност е една, още повече, че все пак функциите на Европейската комисия са съвсем различни – да координира проблемите между всички страни членки. В този смисъл имаме забележки и аз се опитах да ги изложа накратко, но отново изразявам нашата принципна позиция и подкрепа за създаването на такъв единен орган. орган. Това е една дискусия, продължила много години. Действително първата половина от управленския мандат на едно управление е времето, през което трябва да се осъществяват такива важни и кардинални проблеми. Благодаря за вниманието.

Ние сме поели ангажимент още с влизането си в Европейския съюз това да се случи, така че в тази му част няма да има възражения от нито една политическа сила. Тук колежката от ДПС преди малко каза своите възражения. Те до голяма степен припокриват това, което и аз бих казал, само с едно малко различие – създаването на агенцията предпоставя освобождаването, ако не се лъжа, на почти 800 човека, които ще излязат на улицата. Нас този факт много ни притеснява. Аз разбирам, че в различните страни по различен начин е организирана тази дейност. Тук бяха цитирани различни цифри – от 9 до 1500, а при нас 3000

според мен този обучен, качествен народ, който ще излезе на улицата, нас силно ни притеснява. Ако ние имаме възражения, те са в тази му част, че трябва да се даде перспектива на тези, които, така или иначе, ще бъдат освободени по така предложената Стратегия от много звена – от лаборатории, които са към различни институции. Това трябва да бъде добре обмислено, защото трудно се създават кадри. Тези кадри трябва да бъдат ценени. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Похвални са усилията на Министерството на земеделието и храните и лично на министъра за

„Безопасност на храните, суровините, фуражите” и областни дирекции. Всъщност, според нас, абсолютно ненужно е създаването на

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Преди известно време направих предложение Народното събрание незабавно да покани и изслуша министъра на вътрешните работи господин Цветанов във връзка с полицейското насилие над невинни граждани в гр. Кърджали. Председателят Цачева отклони това предложение абсолютно неоснователно, доколкото в чл. 99 няма такова изискване и парламентарната практика от предишни Събрания, и в това не показва необходимост от писмено внасяне.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Ви моля да вземем решение, да подложите на гласуване, да предложите на пленарната зала, Народното събрание да направи изслушване на министъра на вътрешните работи във връзка с полицейското насилие над невинни граждани в гр. Кърджали. Моля Ви това внесено, вече и писмено, предложение да бъде поставено на гласуване. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Миков! Вземам формално процедура, за да мога само две изречение да добавя към това, което Вие казахте. Колеги, ще подкрепим предложението за изслушване на министър Цветанов, но правя предложение това да бъде в утрешния ден, в 9,00 ч., тъй като в момента в обективна невъзможност това да стане. Той присъства на две заседания. Благодаря. приемам направеното от Вас процедурно предложение. В момента пред мен няма писмено такова, както Вие го споменахте. Предполагам, че е докладвано на госпожа Цачева – на председателя на Народното събрание. Това ще бъде гласувано, но няма да го приема по този начин. Има си ред и йерархия в тази зала, в този парламент. Предполагам, а и тя Ви каза, че до края на деня ще бъде гласувано това. Благодаря. Продължаваме – господин министър, изказване по законопроекта. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Аз ще бъда съвсем кратък, тъй като докладите на трите комисии бяха наистина доста подробни и отразиха изцяло намеренията ни за създаване на Стратегията на Стратегията за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Това, което искам да добавя само, е, че наистина тази агенция, идеята за създаването на тази агенция, не е наша и не е от година. Това е идея, която не можа да се реализира нито при предишното, нито при по-предишното правителство, а тя наистина е и ангажимент и към Европейския съюз, и, разбира се, настояване на бизнеса, който се занимава с храни и най-вече очакване на потребителите, на всички нас. Благодаря за това, че единодушно беше приета и в трите комисии. Надявам се в залата днес при гласуването тя да бъде подкрепена отново, защото при храните, при това, което слагаме ежедневно на масата си, не трябва да има деление. Нека го кажем така: всички ние сме длъжници на себе си, на нашите деца и на нашите родители. родители. За да може наистина нещата да тръгнат в правилна посока, призовавам ви да подкрепите тази стратегия. Благодаря. предложението за проекторешение, с което се предлага на Народното събрание да приеме Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Гласували

на риска. Гласували 123 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 6. С това е прието решение, с което Народното събрание приема Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска.

предложение. Гласували 108 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 15. Предложението е прието. Моля квесторите да допуснат поканените лица. „ДОКЛАД на Комисията по здравеопазването относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република № 002-02-25, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на споразумението. На заседанието присъстваха госпожа Тонка Върлева – директор на Дирекция „Управление на специализирани донорски програми” в Министерството на здравеопазването, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. От името на вносителя законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Тонка Върлева. Тя информира народните представители, че Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” е подписано на 23 април 2010 г. в изпълнение на Решение № 212 на Министерския съвет 2010 г. Първоначалното споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е подписано за период от две години на стойност 7 048 837 837 евро. Съгласно утвърдените процедури, през м. септември 2009 г. българският Национален координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза кандидатства пред Глобалния фонд с искане за продължаване на финансирането на програмата за следващите три години за периода 2010-2012 г. Основната цел на Програмата е понижаване на заболеваемостта от туберкулоза в страната, като чрез тази финансова подкрепа се очаква през 2012 г. заболеваемостта да спадне до 36 на 100 хил. души. Предвижда се тази цел да бъде постигната чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на контрола както на обикновената, така и на мултирезистентната туберкулоза. Основните целеви групи и бенефициенти на програмата ще продължат да бъдат общото население, лицата, лишени от свобода, ромската общност, инжекционно употребяващите наркотици и лицата с алкохолна зависимост, бежанци и лица, търсещи убежище, деца на улицата и медицинският персонал. При положителна оценка на изпълнението на програмата в България и при наличие на средства Глобалният фонд ще предостави финансиране на обща стойност 14 млн. 224 хил. 464 евро за петгодишния период на изпълнение на Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси относно процента на пациенти с мултирезистентна туберкулоза спрямо общия брой заболели от туберкулоза, влиянието, което ще окаже преструктурирането на диспансерите върху наблюдението, лечението и проследяването на тези пациенти, както и заложените в програмата очаквания за намаляване на заболеваемостта до 36 на 100 хил. жители в края на 2012 г. От страна на народните представители беше проявен интерес по отношение на заболеваемостта през двугодишния период на действие на Глобалния фонд в България. В отговор на поставените въпроси д-р Върлева посочи, че за първи път се наблюдава видимо понижаване на заболеваемостта от туберкулоза до 33,6 на 100 хил. жители спрямо 2005 г. и допълни, че според направените анализи в следващите години е необходимо да се обърне особено внимание на основните уязвими групи, като бюджетът на компонента за работа в ромската общност е увеличен на 12 на сто спрямо 2009 г. Очакванията са през 2014 г. заболеваемостта да се понижи до 27 на 100 хил. жители. Доктор Върлева информира народните представители, че през 2010 г. стартира първото национално проучване за мултирезистентните туберкулозно болни пациенти и добави, че в настоящия момент две лечебни заведения провеждат лечение на този тип пациенти, като средствата за това са осигурени от Глобалния фонд. По отношение на преструктурирането на диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Върлева уточни, че със средства от Глобалния фонд се финансират дейности за превенция, диагностика, лечение и наблюдение, като е поет ангажимент всички тези дейности да бъдат финансирани независимо от структурата на лечебното заведения. Тя допълни, че със средства от Глобалния фонд се кофинансира и дейността на 35 лаборатории в страната, диагностициращи този тип заболяване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 14 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на

на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването на Република България”, № На заседанието присъства д-р Тонка Върлева – директор на Дирекция „Управление на специализирани донорски програми” в Министерството на здравеопазването, която представи законопроекта от името на вносителя. Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” е подписана на 23 април 2010 г. в изпълнение на Решение № 212 на Министерския съвет от 2010 г. Министерският съвет е одобрил проекта на Споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България като основа за водене на преговори и е упълномощил министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация, като даде съгласие за временно прилагане на споразумението от датата на подписването му до изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила. Първоначалното споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд е подписано за първите две години

„Подобряване на контрола на туберкулозата в България” (ДВ, бр. 67 от 2008 г.). През септември 2009 г. Българският национален координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза е кандидатствал пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с искане за продължаване на финансирането на Програма BUL-607-G02-T „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” за следващите три години в периода 2010-2012 (фаза 2). Глобалният фонд ще предостави безвъзмездна помощ по програмата съгласно два поредни ангажимента, които са описани в заглавната страница на споразумението, както следва: Първи ангажимент (за периода 2007-2011 г.) в размер 11 млн. 786 хил. 112 евро; Втори ангажимент (за 2012) в размер 2 млн. 438 хил. В случай, че има налични средства и при положителна оценка на изпълнението на програмата в България, Глобалният фонд ще предостави за петгодишния период на изпълнение на програмата общо 14 млн. 224 хил. 464 евро за финансиране на редица дейности по контрола на туберкулозата, за които бюджетите на Министерството на здравеопазването и на общините са недостатъчни. При изпълнението на всички етапи от споразумението Република България ще продължи да предоставя необходимите средства от вътрешното финансиране, в това число разходите за митни сборове, такси, данъци по внос или други подобни вземания и данъци (включително данък върху добавената стойност), които се налагат в съответствие с действащото законодателство при закупуването на стоки или услуги със средства от безвъзмездната помощ. Те ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването и общините за съответните години съгласно одобрените дейности и разчети на приетата от Министерския съвет през 2007 г. Национална програма за превенции и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: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

Уважаеми господи председателстващ, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 14 юни 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Първоначалното споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд е за първите две години 2007-2009 г. (фаза 1) на стойност 7 млн. 048 хил. 837 евро от общо петгодишния период за изпълнението на програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” . През септември 2009 г. Българският национален координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза кандидатства пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с искане за продължаване на финансирането на програмата, подобряване на контрола на туберкулозата в България за следващите три години в периода 2010-2012 г. (фаза 2). В случай, че има налични средства и при положителна оценка на изпълнението на програмата в България, Глобалният фонд ще предостави за петгодишния период на изпълнение на програмата общо 14 млн. 224 хил. 464 евро за финансиране на редица дейности по контрола на туберкулозата, за които бюджетите на Министерството на здравеопазването и общините са недостатъчни. Изпълнението на програмата е от изключителна важност за България, защото чрез безвъзмездната помощ от Глобалния фонд ще продължат да се допълват усилията на национално ниво по превенцията и контрола на заболяванията. При изпълнението на всички етапи от споразумението Република България ще продължи да предоставя необходимите средства от вътрешното финансиране, в т.ч. разходите за митни сборове, такси, данъци по внос или други подобни вземания и данъци, включително ДДС, които се налагат в съответствие с действащото законодателство при закупуването на стоки или услуги със средства от безвъзмездната помощ. Те ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването и общините за съответните години съгласно одобрените дейности и разчети на приетата от Министерския съвет през 2007 г. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г. Ратифицирането на споразумението със закон от Народното събрание се налага поради предвиденото разрешаване на споровете чрез арбитраж и засяга действието на българското законодателство. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”

предложение. Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: „ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването на Република

да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република Българя,

с което народните представители Михаил Миков, Лютви Местан, Христо Бисеров и Ангел Найденов предлагат да бъде незабавно поканен и изслушан от Народното събрание заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов във връзка с полицейското насилие над невинни граждани в гр. Кърджали. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи е уведомен за желанието на народни представители да бъде изслушан в Народното събрание. Тъй като в момента върви съвместно заседание на Министерския съвет на Република България и правителството на Гърция, министър Цветанов ще се яви утре в 9,00 ч. и ще бъде изслушан по поставения въпрос във връзка с полицейското насилие над невинни граждани в гр. Кърджали. Обявявам 30 минути почивка.